Има кворум, откривам заседанието. (Звъни.) Уважаеми колеги, позволете ми да Ви представя Програма за работата на Народното събрание за периода 18 – 20 октомври 2017 г., която обсъдихме на Председателския съвет и сега я предоставям на Вашето внимание. 1. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Вносител е Министерският съвет на 2 октомври 2017 г.

2017 г. 3. Избор на генерален директор на Българската телеграфна агенция. Процедурата по избор е съгласно правила, приети с Решение на Народното събрание от 20 септември 2017 г. 2017 г. 4. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс. Общ Проект изготвен от Комисията по правни въпроси, въз основа на приетите на първо гласуване на 7 юли юли 2017 г. законопроекти с вносители народните представители Корнелия Нинова и група народни представители на 10 май 2017 г.; народните представители Пламен Христов, Албена Найденова и Полина Цанкова на 12 май 2017 г.; народните представители Данаил Кирилов и група народни представители на 30 май 2017 г.; народният представител Христиан Митев и група народни представители на 4 юли 2017 г.

приет от Народното събрание на 27 септември 2017 г., върнат за ново обсъждане с Указ № 198 от 6 октомври 2017 г. на президента на Републиката по чл. 101 от Конституцията на Република България – предлагаме да бъде точка първа за четвъртък, 19 октомври 2017 г. 19 октомври 2017 г. 6. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на Регламент на Съвета (ЕО) № 1236/2005, относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание. Вносител е Министерският съвет на 18 септември 2017 г. 7. Първо гласуване на Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Първият Законопроект е с вносители Йордан Апостолов, Борис Ячев и Христиан Митев на 5 септември 2017 г.; вторият Законопроект е с вносители народният представител Драгомир Стойнев и група народни представители на 21 септември 2017 г.;

законопроекти за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта с вносители народният представител Цветан Цветанов и група народни представители на 19 септември 2017 г.; народният представител Мустафа Карадайъ и група народни представители на 21 септември 2017 г.; народните представители Весела Лечева, Иван Ченчев и Христо Проданов са вносители на третия Законопроект на 27 септември 2017 г.; и четвъртият Законопроект е с вносители народният представител Боряна Георгиева и група народни представители, на 28 септември 2017 г.

185 народни представители: за 161, против 1, въздържали се 23. Програмата за работа е приета. Съобщения: Постъпили законопроекти и проекторешения за периода от 11 октомври 2017 г. до 17 октомври 2017 г. На 13 октомври 2017 г. е постъпил Законопроект за изменение на Закона за пътищата. Вносител е народният представител Александър Ненков и група народни представители. Разпределен е на водеща комисия – Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, както и на Комисията по европейските въпроси и контрол над европейските фондове. На 16 октомври 2017 г. е постъпил Законопроект за изменение и допълнение на Закона На 16 октомври 2017 г. е постъпил Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд. Вносител е Министерският съвет. Разпределен е на водеща комисия – Комисията по труда, социалната и демографската политика, както и на Комисията по здравеопазването. На 16 октомври 2017 г. е постъпил Законопроект за платежните услуги и платежните системи. Вносител е Министерският съвет. Вносител е Министерският съвет. Разпределен е на водеща комисия Комисията по бюджет и финанси, както и на Комисията по европейските въпроси и контрол над европейските фондове, на Комисията по икономическа политика и туризъм, както и на Комисията по правни въпроси. Отново на 16 октомври 2017 г.

на дейности на съюзнически сили в контекста на съвместните сили с много висока степен на готовност. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по отбрана. Разпределена е също така и на Комисията по бюджет и финанси, както и на Комисията по външна политика. На 13 октомври 2017 г., с писмо от председателя на Комисията по европейските въпроси и контрол над европейските фондове е постъпил Междинен доклад на Комисията относно приключването на програмите, съфинансирани със средства на Европейския съюз и страните от европейското икономическо пространство, през програмен период 2007 – 2013 г., както и постигнатия напредък по програмите за програмен период 2014 – 2020 г., по данни към 30 юни 2017 г. Съгласно писмото Докладът в електронен вид се намира в Раздел „Документи“ на интернет страницата на Комисията по европейските въпроси и контрол над европейските фондове. Писмото е изпратено по електронната поща на всички народни представители. Тези, които желаят, могат да се запознаят с доклада и на хартиен носител в Библиотеката на Народното събрание. От Националния статистически институт е постъпила информация за индексите на потребителските цени за септември 2017 г. Материалът е на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание. Господин Атанасов, имате думата за процедура

Уважаеми господин Председателю, уважаеми колеги народни представители! Предлагам т. 8 от дневния ред да отпадне, поради следните аргументи. Само преди няколко дни в парламента влезе новият Закон за физическото възпитание и спорта, и вече даже е разпределен в нашата Комисия. Законът започва да се гледа на 1 ноември. От тези четири предложения има много разумни неща в четирите, но има и големи слабости. Има опасност ние като парламент да отхвърлим тези предложения. Хубаво е те да влязат между първо и второ четене в новия Закон. Така че моето предложение е да отпадне тази точка от дневния ред и направо тези четири ЗИД-а да си ги гледаме в новия Законопроект. Защото, разбирате, абсурдно е

Не виждам. Моля да гласуваме направеното предложение.

Предложението е прието.

доклада на Комисията по бюджет и финанси ще Ви запознае председателят на Комисията народният представител Менда Стоянова. Уважаеми господин Председател, моля за процедура по Законопроекта в залата да бъдат допуснати господин Кирил Ананиев – заместник-министър на финансите, госпожа Наталия Чернева, госпожа Анна Бъчварова – експерти „Данъчна политика“ в Министерството на финансите, господин Александър Георгиев – заместник-изпълнителен директор НАП и Росен Иванов – директор дирекция ДОМ на НАП.

като за целите на комплексното административно обслужване се посочва, че освен Националната агенция за приходите, Агенция „Митници“ и общините също ще предоставят служебно по електронен път информация за наличие или липса на задължения. По този начин лицата ще бъдат освободени от задължението да предоставят пред компетентните органи удостоверение за наличие или липса на задължения, издадени по тяхно искане от Националната агенция за приходите, Агенция „Митници“ и общините в изпълнение на задължения, предвидени в други нормативни актове. С § 2 от Законопроекта се предлага да отпадне задължението преди заличаване на едноличен търговец от търговския регистър да бъде уведомена Националната агенция за приходите, като това е мярка за намаляване на административната тежест. Във връзка с това и с оглед въвеждането и на други мерки за намаляване на административната тежест за лицата с преходните и заключителните разпоредби на Законопроекта са направени предложения за промени в Закона за акцизите и данъчните складове, Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за местните данъци и такси, Закона за данък върху добавената стойност и в други нормативни актове.

с § 1 от Законопроекта се предоставя право на достъп на органите по приходите до информацията и документите, събирани в рамките на комплексната проверка, извършвана от задължените лица по Закона за мерките срещу изпирането на пари, с който се транспонират правилата на Директива (ЕС) 2015/849, до информация за прилаганите мерки за комплексна проверка на клиента и до информация за действителните собственици на юридическите лица и други правни образувания. Промените, които се предвиждат в проекта на акт, няма да бъдат свързани с разходи за гражданите и представителите на бизнеса. След проведената дискусия членовете на Комисията по бюджет и финанси изразиха принципната си подкрепа за така предложения Законопроект, като обсъждането му приключи със следните резултати: С 12 гласа „за”, без „против“ и 7 гласа „въздържали се” Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание

Следващият доклад е на Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата. Ще бъде представен от председателя на Комисията или не?

на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, № 702-01-23, внесен от Министерския съвет на 2 октомври 2017 г. На свое заседание, проведено на 12 октомври 2017 г., Комисията за наблюдение на приходните агенции и борбата със сивата икономика и контрабандата обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, № 702-01-23, внесен от Министерския съвет на 2 октомври 2017 г. На заседанието присъства: от Министерството на финансите госпожа Людмила Петкова – директор на дирекция „Данъчна политика“. Законопроектът беше представен от госпожа Петкова, която подчерта, че основните цели на проекта за нормативен акт са необходимостта от намаляване на административната тежест

по отношение на достъпа на данъчните органи до информация за борбата с изпирането на пари. За постигането на първия приоритет се предлагат промени, с които се прецизира разпоредбата на чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, като за целите на комплексното административно обслужване се посочва, че освен Националната агенция за приходите и Агенция „Митници“, и общините също ще предоставят служебно по електронен път информация за наличие или липса на задължения на лица, които следва да предоставят удостоверение за наличие или липса на задължения, издадени по тяхно искане в изпълнение на задължения, предвидени в други нормативни актове.

че физическото лице отговаря неограничено с имуществото си за задълженията си като едноличен търговец. Законопроектът предвижда изменения в редица закони, включително в Закона за корпоративното подоходно облагане и Закона за счетоводството. С цел облекчаване на данъчно задължените лица, които не са осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводството през съответната данъчната година и които не подават годишен отчет за дейността си, същите да бъдат освободени и от подаване на годишна данъчна декларация по реда на Закона С предложените промени в Закона за счетоводството се предвижда освобождаване от задължението за обявяване в Търговския регистър на годишните финансови отчети на предприятия, които не са осъществявали дейност през съответния период. В съответствие с Директива (ЕС) 2016/2258 със Законопроекта се предоставя право на достъп на органите по приходите до информацията и документите, събирани в рамките на комплексната проверка, извършвана от задължените лица по Закона за мерките срещу изпирането на пари, с който се транспонират правилата на Директива (ЕС) 2015/849, до информация за прилаганите мерки за комплексна проверка на клиента и до информация за действителните собственици на юридически лица и други правни образувания. Предоставянето на това правомощие на приходната администрация е свързано с необходимостта от ефективен контрол относно качеството на информацията – предмет на обмена за данъчни цели. При обсъждането на Законопроекта бе зададен въпрос от народния представител Дора Христова относно обвързването на предлаганите промените в Данъчно-осигурителния с все още неприет Законопроект за мерките срещу изпирането на пари. Госпожа Петкова обясни, че препратката е направена с цел предотвратяване стартирането на наказателна процедура по отношение на българската държава за неспазен срок за транспониране на европейското законодателство, но ще бъде съобразена с приемането и влизането в сила на неприетия нормативен акт. След направеното обсъждане и проведеното гласуване: с 12 гласа „за“, без „против“ и 4 „въздържали се“ Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение н допълнение

По Законопроекта е внесен и доклад на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление. Доклада ще представи председателят на Комисията народният представител Искрен Веселинов. Заповядайте, господин Веселинов. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, представям Ви: „ДОКЛАД относно Законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, № 702-01-23, внесен от Министерския съвет На редовно заседание, проведено на 12 октомври 2017 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, № 702-01-23, внесен от Министерски съвет на 2 октомври От името на вносителите Законопроектът бе представен от госпожа Людмила Петкова – директор на дирекция „Данъчна политика“ в Министерството на финансите. Основните промени, предложени в Законопроекта, са свързани с намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса чрез премахване на изискването за предоставяне на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител. В тази връзка с Преходните и заключителни разпоредби на Законопроекта са предложени и промени в Закона за акцизите и данъчните складове, Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за местните данъци и такси, Закона за данъка върху добавената стойност и други нормативни актове. Предложените промени в Закона за местните данъци и такси са насочени към облекчаване на административното обслужване и повишаване на контрола при извършване на годишните прегледи за техническа изправност на превозните средства, като проверката за платен данък ще се извършва чрез достъп до автоматизирана система за обмен на информация. Във връзка с комплексното административно обслужване се предвижда при предоставяне по служебен път на информация за наличие или липса на задължения на

Република България са направени и конкретни забележки и мотивирани предложения за допълнителни промени и прецизиране на определени разпоредби на Законопроекта, които са насочени към постигане на равнопоставеност между държавните и местни органи, администриращи данъчни приходи и повишаване на тяхната събираемост. Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление с 8 гласа „за“, без „против“ и 5 гласа „въздържали се“, предлага на Народното събрание

Уважаеми народни представители, пристъпваме към разисквания по представения Законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Има ли желаещи за изказване? Няма постъпили предварително заявки, затова отново Ви приканвам, оглеждам залата.

на предложения Законопроект. Гласуваме предложение за Решение за приемане на Решение за одобряване на Законопроекта: „Министерският съвет РЕШИ: Одобрява Проекта на закон за изменение и допълнение на Данъчно – осигурителния процесуален кодекс. Предлага на Народното събрание да разгледа и приеме Законопроекта по т. 1. Министърът на финансите да представи Законопроекта по т. 1.

за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс е приет на първо гласуване. Преминаваме към следващата точка от дневния ред:

Доклад относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за специалните разузнавателни средства, № 754-01-55,

Предложението е прието. дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 49, който става § В чл. 19в се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1 накрая се добавя „за срок 5 години“. 2. Създава се нова ал. 2: „(2) Председателят може да бъде преназначен на същата длъжност само за срок от още 5 години.“

първо, правя предложение за разделно гласуване на т. 1 на параграфа от т. 2 – създадената нова ал. 2. Какви са ми мотивите? Текстът на Закона за специалните разузнавателни средства в своя чл. 19в би следвало да звучи по следния начин: „Държавна агенция „Технически операции“ се ръководи от председател, който се назначава с указ на президента на Републиката по предложение на Министерския съвет за срок от пет години“ и да се постави точка. По този начин ще се уеднакви на практика, защото наистина има празнота в Закона и председателят няма мандат, не е ограничен във времето, в което може да изпълнява тази длъжност. С това предложение на практика ние ще уеднаквим неговия мандат с този на Държавна агенция „Национална сигурност“, защото Държавна агенция „Технически операции“ и Държавна агенция „Национална сигурност“ имат сходство в своите функции. Дори знаете, че в ДАНС има и такава дирекция. Това, което е направено като предложение в новата ал. 2, с която ние не сме съгласни и го обявихме още на първо четене на този Законопроект, е на практика председателят да може да бъде преназначен на същата длъжност за още пет години, което го уеднаквява като възможности с председателя на Държавна агенция „Разузнаване“. Тези две агенции обаче са с много различни функции като възможности, като значения, като правомощия. защо аз правя това предложение. Ние държим на своето предложение, защото подкрепихме този Законопроект на първо четене именно с оглед попълване на празнотата в Закона, но той се изчерпва единствено и само с ал. 1 – това, което е записано, за срок 5 години. Като аз предлагам „за срок от“ преди думата „5“ редакционна поправка, да е „за срок от 5 години“. На Комисията по контрол над службите също направихме предложение ал. 2 да да отпадне. Не получи подкрепа това наше предложение в Комисията, затова го правя и в залата – за разделно гласуване на т. 1 и на новата ал. 2, и в т. 1 накрая се добавя „за срок от

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Бих искал да започна с това, че подкрепям колегата Попов и продължаваме да държим на това предложение. Ще взема отношение само и единствено по т. по т. 2, ал. 2 – председателят може да бъде преназначен на същата длъжност само за срок от още пет години. Какво имаме предвид, тъй като според мен недостатъчни са мотивите за подобно предложение? Първо, Държавната агенция „Технически операции“ по същество е служба, чийто статут – на председателя и на самата служба – не може да бъде приравняван с този на Държавна агенция „Разузнаване“, предвид факта, че характерът на задачите и спецификата на работа са съвсем различни. Колегата Попов вече изтъкна факта, че тя е по-скоро

По този начин, колеги, помислете добре, ние създаваме статут чрез председателя на Агенция, на служба, която се превръща в мега агенция. И, от друга страна, ние пренебрегваме и обиждаме статута на българските разузнавачи. Нека да бъдем наясно – хора, които работят при високорискови условия, повечето от тях зад граница, с недостатъчен бюджет и освен опасностите, на които са подложени от средата за сигурност, са подложени и на мощното въздействие на местните служби.

Ако сега бъде даден мандат пет години, след пет години още един мандат само за още пет и неговият мандат става 14. Даже се учудих, че не сте поискали да бъде пожизнен мандатът. мандатът. Нека да бъдем обективни, колеги, да не забравяме, че в Комисия докладът на тази служба не беше приет и то с основателни мотиви, и да си даваме ясна сметка, че когато искаме да даваме статут на длъжност, това не означава да уреждаме определен човек на тази длъжност. Благодаря. Благодаря, господин Кирилов. Има ли други изказвания? Не виждам. Приключваме разискванията. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Филип Попов за разделно гласуване на ал. 1 и ал. 2 в предложения Законопроект.

Подлагам на гласуване предложението на господин Попов за редакционна поправка в ал. 1 за добавяне на предлога „от“ пред текста „за срок 5 години“ – да стане „за срок от 5 години“. Моля, гласувайте.

с това на второ четене и Закона за изменение и допълнение на Закона за специалните разузнавателни средства. Уважаеми народни представители, пристъпваме към следващата точка от дневния ред:

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Процедура за достъп на основание чл. 49, ал. 2 от Правилника за организацията и

На открито заседание, проведено на 12 октомври 2017 г. и излъчено в реално време в интернет страницата на Народното събрание,

на кандидатите в Комисията по културата и медиите, както и процедурата за избор от Народното събрание (обн., ДВ, бр. 77 от 2017 г.), наричани по-нататък „Процедурни правила“. В Деловодството на Народното събрание е получено едно предложение за генерален директор на Българската телеграфна агенция за Максим Минчев от народния представител Тома Биков. Председателят на Комисията по културата и медиите господин Вежди Рашидов отбеляза, че към предложението са представени изискуемите документи, съгласно Раздел І, т. 2 от Процедурните правила.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 няма открити документи, установяващи принадлежност на Максим Христов Минчев към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на В резултат на извършена проверка от Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” към Министерството на регионалното развитие и благоустройството е установено, че кандидатът за генерален директор е с българско гражданство и няма правно ограничение. Предложението за кандидата, заедно с всички документи са публикувани в срок на специализирания сайт на интернет страницата на Народното събрание. Народните представители от Комисията по културата и медиите, след като се убедиха в редовността на документите, пристъпиха към изслушване на предложения кандидат. Народният представител Тома Биков представи кандидатурата на господин Максим Минчев и изтъкна неговите безспорни качества като ръководител на Българската телеграфна агенция, дейността му като генерален секретар на Световния съвет на информационните агенции и президент на Асоциацията на информационните агенции от Балканите и Югоизточна Европа. В представянето си Максим Минчев акцентира върху изпълнение на основната политика на Българската телеграфна агенция като национален информационен лидер, издигането на международния престиж на страната, както и политиката към българите по света. Изтъкна, че Националната агенция отделя специално внимание на видеоновините и новините с регионален характер. Кандидатът подчерта като основна мисия на Агенцията точни, бързи, безпристрастни и не-фалшиви новини. В обсъждането на кандидатурата за генерален директор на Българската телеграфна агенция взеха участие народните представители: Вежди Рашидов, Диана Саватева, Спас Гърневски, Красимир Богданов, Чавдар Велинов и Боряна Георгиева. Беше изразена единодушна подкрепа за кандидатурата на господин Минчев и на зададените въпроси той отговори обстойно. Въз основа на проведеното изслушване Комисията по културата и медиите предлага на Народното събрание да разгледа и гласува по реда на Раздел VI на Процедурните правила предложената кандидатура на Максим Христов Минчев за генерален директор на

да представят предложенията си в рамките на две минути. Заповядайте, господин Биков, да направите своето изложение. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Предлагам Ви Предлагам Ви да подкрепим кандидатурата на господин Максим Минчев за председател на Българската телеграфна агенция. Господин Минчев е роден на 5 юни 1953 г. в град София. Завършил е „Журналистика“ в университета в Лвов, Украйна, през 1976 г. Бил е стипендиант на НАТО в Брюксел, владее руски и английски език. Работил е като заместник главен редактор в Българското национално радио, като редактор и водещ в Радио „Свободна Европа“. Бил е редактор в различни вестници и списания. Господин Минчев има повече от 2500 публикации в ежедневния и периодичния печат, над 1500 анализи, репортажи и коментари в електронните медии. Член е на Съюза на българските журналисти, Съюза на българските писатели и Международната организация на журналистите. От 2006 г. е председател на Асоциацията на българските медии по света. От 2016 г. е генерален секретар на Световния съвет на информационните агенции, президент на Асоциацията на информационните агенции от Балканите и Югоизточна Европа, и на Асоциацията на информационните агенции от Черноморския регион. От 2003 г. Максим Минчев е генерален директор на БТА. През декември 2017 г. изтича първият му 5-годишен мандат, съгласно Закона за Безспорните професионални качества и високият авторитет на Максим Минчев го правят достоен кандидат за отговорния пост на генерален директор на БТА. Извън тези мотиви ще подчертая, че само преди няколко месеца настоящият парламент прие с пълно единодушие Отчета на БТА за 2016 г., което беше своеобразна оценка за работата на господин Минчев,

Съгласно процедурните правила след представяне на кандидата пристъпваме към разискване на предложената кандидатура. Има ли желаещи народни представители, които да вземат отношение? Заповядайте, господин Ангелов.

господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Групата на „Обединени патриоти“ подкрепя кандидатурата на господин Максим Минчев, защото смятаме, че тази медия, която той управляваше толкова години, е една от малкото, която наистина е ангажирана с проблемите на българите зад граница. Това, което БТА и той лично прави през годините, а именно тези срещи на българските медии по света, е нещо, в което трябва да участват и други български медии. Това, че БТА направи кореспондентски центрове в Босилеград и Тараклия, също е показателно, че Българската телеграфна агенция наистина не дели българите на българи от България и българи от чужбина, а се грижи за всички.

компактни български общности. Затова ние подкрепяме тази политика на БТА и господин Минчев – политиката, която той водеше толкова години, и ще подкрепим неговата кандидатура. Благодаря Ви. Има ли реплики към изказването на господин Ангелов? Заповядайте, господин Рашидов – имате думата за изказване.

Има нещо, което е много интересно и е хубаво да се чуе в залата. Да оставим настрана, че той е избран за председател на Световната асоциация на

Използвайки културните центрове, които има Министерството на културата и държавата в много страни в Европа, ние сме работили много сериозно и активно не само за популяризиране и за добри, ясни и честни новини за българите, които са в чужбина, но основната, голямата роля на Максим Минчев беше тези новини да стигат до европейските граждани за всичко, което касае достойнството на българската държава. Защото много често медиите излъчват такава информация, която носи лошо име на България и негативи за българската държава. Единствената Агенция, която в момента работи за популяризиране на положителното, което се случва в българската държава, за онова, което е качествено, добро, за всичко онова, което променя България, е БТА. И това е благодарение на самия генерален директор Максим Минчев. Ние също единодушно подкрепяме господин Минчев – дай

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Всичко, което се каза дотук, беше обсъждано и в Комисията. След блестящата блестящата концепция, която представи господин Минчев, всички се обединихме около това, че неговата кандидатура е достойна за директор на Българската телеграфна агенция. Както каза и господин Рашидов, хубаво е да се чуят някои неща в залата – хубаво е да се чуе, че БТА е оазис в БТА липсват фалшивите новини – нещо, от което страдаме всички, цялото общество в България. Групата на „БСП за България“ ще подкрепи кандидатурата на господин Минчев, защото наистина сме впечатлени от това, което той изложи пред Комисията.

Не виждам заявки за изказвания. Закривам разискванията. Съгласно Процедурните правила след приключване на разискванията кандидатът има възможност да направи изложение пред Народното събрание. Желаете ли, господин Минчев? Имате тази възможност, затова съм длъжен да Ви поканя. Няма да се възползвате. Благодаря Ви. Преминаваме към гласуване на решение, което е предложено и е приложено към доклада на Комисията, със следния текст: „Проект! РЕШЕНИЕ за избор на генерален директор на Българската телеграфна агенция

„Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и да изпълнявам добросъвестно задълженията си на генерален директор на

Поради изтичане на времето на заседанието прекъснахме, за да продължим днес с изказвания по § 35. Имаше заявки за изказвания: мисля, господин Милков – не го виждам в залата, Иван Иванов предложи прекъсване, струва ми се. Имате възможност да вземете отношение по текста на § 35.

припомня, че в § 35 се регулира несеквестируемият минимум. По § 35 имаме предложение в три варианта. Имаме и редакция, която е предложена от Комисията.

до 600 лв. месечно – една трета част от горницата, ако е без деца, и една четвърт, ако е с деца, които то издържа;“. Коментирахме с колеги вносители – ние сме склонни, вместо редакцията, която предлага Комисията по правни въпроси, да подкрепим варианта на колегите от „Воля“, където дават отделните етажи съобразно

Предлагам да подкрепим предложението на колегите от „Воля“, заедно с тяхната редакция, както е направена от Пламен Трифонов Христов и група народни представители.

при това положение вероятно ще се наложи разделно гласуване на вариантите, така че моля да се приеме, че правя предложение за разделно гласуване.

като в момента работещите текстове на практика са неприложими, защото, знаете, минималната работна заплата, когато това нещо е било приемано, е била 220 лв. оттогава насам се е увеличила многократно. Разбирам подхода, който имат и Комисията, и колегите, че тази разпоредба на Кодекса трябва да се промени. В случая ние сме внесли така наречения „І вариант“, в който предлагаме несеквестируемият минимум да се определя с постановление на Министерския съвет, тъй като това за нас е най-работещият вариант с оглед почти ежегодната промяна на минималния доход, който се определя с постановление на Министерския съвет. Още от тази година – ясно, че заявката, която управляващото мнозинство направи – минималната работна заплата да се увеличи на 510 лв., до голяма степен ще направи неработещо и това ново предложение. На практика ще се видим в ситуация още следващата година отново да променяме Гражданския процесуален кодекс. Като цяло и този подход, който е заложен и подкрепен от Правната комисия, до известна степен би могъл да бъде променен, но с оглед пестене на време на парламента и по-голяма адекватност на вземаните решения е по-нормално това нещо да минава през Министерския съвет. Тук по-спорна е темата, и ние държим, разбира се, ако бъде прието от залата решението да да влезе в сила ІV вариант, да останат точки 5 и 6 от нашето предложение, от така наречения „І вариант“, където сме описали точно кои са несеквестируемите доходи и даваме възможност на банките да блокират всякакви възможности за опити за

Тук сме го записали: „Несеквестируеми са доходите от трудово възнаграждение, друго възнаграждение за труд или пенсия до размера на минималната работна заплата“ и „Когато от основанието за постъпилите суми по банковата сметка на длъжника е видно, че същите представляват несеквестируем доход по смисъла на ал. банката уведомява съдебния изпълнител за причината за неизпълнение на запорното съобщение.“ Към днешна дата, повтарям, имаме десетки, стотици случаи, когато се запорират именно такъв вид доходи, банката не реагира своевременно и поставяме длъжника в неудобната ситуация след това той да води дела, за да му бъдат върнати именно тези средства. Надявам се и колегите в залата, и членовете на Правната комисия да разберат този наш подход като правилен, защото оставяйки неизяснена тази разпоредба, даваме много широко поле отново за своеволия върху доходи, които би трябвало да са гарантирани по Закон на

своя праг на съществуване. Подобна разпоредба действително би го защитила. Пак ще помоля колегите да помислят дали не е по-работещ вариантът да оставим на Министерския съвет да определя този несеквестируем минимум именно с оглед ежегодното увеличаване на минималната работна заплата, тъй като в текста, който който се предлага да бъде подкрепен, е записано, че таванът ще бъде 600 лв., а очакванията, които са заложени в предизборната програма на управляващите, са този таван да бъде преминат само след една-две години. В такъв случай ще влезем в ситуация отново да променяме Закона.

включени в предложението, което е одобрено от Правната комисия и беше направено от господин Кирилов. Пак казвам, това е един категоричен начин да защитим длъжниците от такива посегателства върху техните гарантирани доходи от страна на взискателите. Благодаря

одобрявам принципа, който е заложен и във Вашето предложение – вариант І, и смятам, че той не се различава много от това, което ние сме предложили. Онова, което нас ни притеснява, е, че Вие възлагате да се определят от Министерския съвет – в досега действащото законодателство скалите също се определят, тоест те не са саморегулиращи се, а са фиксирани като числа. Обръщам внимание, че когато е влязла в сила сега действащата нормативна уредба, минималната работна заплата е била 220 лв. Сами разбирате, че до момента тя е трябвало да бъде актуализирана, но не е. Нас ни притеснява, че ако приемем Министерският съвет да актуализира, също може да се забавя във времето. Затова ние предлагаме един автоматизъм – самите скали да се саморегулират с нарастването на минималната работна заплата. Подкрепям Вашето предложение да се добави т. 6, която да вменява допълнителни задължения на банките, което е чудесна идея и е пропуск от наша страна, че не сме го включили. Обръщам Ви внимание, че по същество т. 5, която е залегнала във Вашия вариант, е вариант, е залегнала и в нашия, защото нашият вариант урегулира случващото се със заплатите, които са над минималната работна заплата. Тоест и в нашия вариант минималната работна заплата е, ако мога така да кажа, неприкосновена.

ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Уважаеми господин Иванов, вземам реплика, защото ние не приемаме подхода да прехвърлим тази работа на Министерския съвет. Да, Министерският съвет издава много актове, но подкрепям аргументите във всички обсъждания, които бяха по този въпрос, че това е работа на законодателя, която той трябва да свърши. Вярно е, че тук предизвикателството е да намерим точния инструмент, да дадем точен критерий за определяемост. Затова ще подкрепим предложението на колегите от „Воля“, които превързват отделните етажи съобразно критерия „минимална работна заплата“. Да, и минималната работна заплата се определя от Министерския съвет. Тук не искам да политизираме. Тук не е въпрос за прехвърляне на отговорността – дали тази отговорност да е на Министерския съвет, или да е на законодателя, но Гражданският процесуален кодекс е процесуалният акт, който урегулира всички гражданскоправни отношения в процедурен аспект. Затова е редно да не чакаме и да не прилагаме някакво постановление на Министерския съвет. Уточняваме следното: макар и по различен начин ние сме стигнали до сходни решения – това, което и колегите от „Воля“ коментират. Вие държите на Вашите алинеи 5 и 6, което е поведението на банка по отношение на изпълнение върху доход от трудови възнаграждения и такива подобни. Ние сме го дали в предложение за нов чл. 446а това е следващият параграф. Там в пет алинеи развиваме поведението на банката при определяне на несеквестируемостта и евентуално спор в тази връзка.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми колеги Христов и действително имате Вашите основания, но в крайна сметка искам и аз да Ви насоча вниманието към факта, че обвързването на несеквестируем минимум с минималната работна заплата така или иначе ни прикрепя към По тази причина именно за гъвкавост и за

закотвено в Гражданския процесуален кодекс, но с оглед динамиката на променянето на минималната работна заплата е продиктувано и нашето предложение.

да успяват да блокират именно такъв вид несеквестируеми доходи на длъжниците, да престане. Надявам се и съдът впоследствие да ги прилага при спорове, при спорове, и самите банки да ги прилагат на практика – да престане тази порочна практика да се блокират доходи от пенсии, минимални заплати и така нататък. Вашето предложение, господин Кирилов, го приемаме и разбираме, че е в подкрепа именно на нашето предложение. Но ще Ви помоля още веднъж да преосмислите подхода, който имаме по отношение на определянето на несеквестируем минимум с решение на Министерския съвет. Пак казвам, това е с оглед на

Благодаря, уважаеми господин Председател. Ние също сме склонни да подкрепим вариант ІІ на колегите от партия „Воля“.

за горницата, когато се получава четирикратният размер на минималната работна заплата. Преди това не видях дали става въпрос за горницата, или върху цялото възнаграждение?

дали върху горницата над минималната работна заплата, или върху всичкото възнаграждение, което получава съответното лице? Затова предлагам, ако може, сега да го уточним и да направим редакционна поправка в текстовете по отношение на горницата. Ако не е възможно на момента да го направим, да отложим приемането и гласуването на тези текстове, да направим редакционната поправка и след това

Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми народни представители! Аз се радвам, че има такава еволюция от страна на колегите от ГЕРБ в лицето на колегата Кирилов по отношение на варианта, който да бъде възприет. Да, действително определянето на базата на минимална работна заплата е добър обективен критерий. Ние имаме подобно предложение, което се съдържа във вариант ІV, само че там стъпката е между една, две, респективно три и над три минимални работни заплати. Нямаме против да бъде възприето предложението на „Воля“. Тук трябва да бъде направено уточнението по отношение на вариант І. Защо не е добро това решение? Решението не е добро по простата причина, че актовете на Министерския съвет подлежат на контрол на контрол за законосъобразност. Този акт може да бъде атакуван във Върховен административен съд и да бъде отменен, ако вървим към такъв начин на определяне на несеквестируемите доходи, получени от пенсии. пенсии. Смятам, че по тази причина не е удачно това предложение. Нещо повече, все пак законодателното уреждане дава една много по-голяма степен на правна стабилност, а и освен това залагането на минималната работна заплата като критерий дава пък условията за една обективност. По отношение на алинеи 5 и 6 от вариант І, І, смятам, че предложеното разрешение в § 36 със създаването на нов текст – несеквестируем доход, получен по сметка в банка, решава проблемите, които са заложени от колегите от БСП във вариант І. Присъединявам се към казаното от колегата Попов по отношение на горницата. Действително трябва да има такава редакция на текста. НОТЕВ: Благодаря, господин Митев. Има ли реплики към изказването? Не виждам. Други народни представители, които желаят да вземат отношение?

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Използвам като процедура изказване, понеже пропуснах да отговоря на господин Попов. Искам т. 4, която обърнахте внимание, че е пропусната, да я изчета цялата, за да стане ясно, че всъщност няма такъв пропуск: „4. ако осъденото лице получава месечно възнаграждение в размер над четирикратния размер на минималната работна заплата, горницата над двукратния размер“, господин Попов, „на минималната работна заплата“.

Не виждам. Уважаеми господин Кирилов, след тези предложения можем ли да пристъпим към гласуване? Постъпиха

Гласуваме предложението на господин Кирилов за гласуване поотделно на предложените варианти за нов текст на чл. 446. са внесени от парламентарни групи и един текст, който е предложен от Комисията. Моля, гласуваме предложение за разделно гласуване на текста. Гласували

разделно гласуване на текста. Гласували 107 народни представители: за 107, против и въздържали се няма. Гласуваме поотделно вариантите, които стоят на вниманието в Доклада за

въздържали се 65. Предложението не е прието. Преминаваме към гласуване на вариант ІІ, за който има предложение на народния представител Пламен Христов да бъде направена промяна.

Гласували 127 народни представители: за 123, против няма, въздържали се 4. Предложението е прието. Приет е вариант II за нов текст на чл. 446 с редакционната поправка на народния представител Пламен Христов,

„Електронен запор върху вземане по сметка в банка Чл. 450а. (1) Запор върху вземане на длъжника по сметка в банка се налага от съдебен изпълнител чрез запорно съобщение в електронна форма, подписано с квалифициран електронен подпис, изпратено по електронен път чрез унифицирана среда за обмен на електронни запори. Запор върху други вземания на длъжника от банка се извършва по общия ред. (2) Запорното съобщение, отговорът на банката, съобщението за вдигане на запора, потвърждението за полученото съобщение и другите съобщения във връзка с налагането, изпълнението и вдигането на запора

Гласували 122 народни представители: за 103, против няма, въздържали се 19. Предложението е прието. Гласуваме § 41 с предложението на Комисията

474, ал. 5 съдебният изпълнител е длъжен да назначи вещо лице. Продажната цена на движимите вещи не може да бъде по-ниска от застрахователната им стойност, когато има такава. Това правило не се прилага при последващите продажби на същото имущество. (4) В първото обявление за продажба всяка от страните може да оспори цената на вещта към определянето ѝ от съдебния изпълнител и да поиска нова оценка с назначаване на вещо лице. Съдебният изпълнител определя срок за внасянето на разноските. (5) Съдебният изпълнител е длъжен да извърши нова оценка на вещта, когато страната в срока по ал. 4 е внесла разноските за новата експертиза, като в случаите на ал. 2 и 3 назначава друго или повече вещи лица. (6) Определената по реда на ал. 4 и 5 нова оценка не подлежи на оспорване.“ Благодаря, госпожо Александрова. Имате думата за изказвания, уважаеми колеги? Няма желаещи. Подлагам на гласуване

В Правната комисия, обсъждайки въпроса по текста на настоящата разпоредба, добавихме и се радвам, че господин Митев припозна това, което изразих в Правната комисия – че правото борави с термина „съвкупности от вещи“. Вносителят беше предложил единствено съдебните изпълнители да могат по своя воля да групират вещите, които подлагат на публична продан и да ги предлагат като групи, а в правото няма дефиниция дефиниция за „група от вещи“, докато за съвкупности има. С оглед на това приветствам включването на „съвкупности“ в текста, но отново изразявам притеснението си и пред Вас

с оглед дебата на „групи“ и „съвкупности от вещи“. Предвидили сме най-широката възможност по отношение на възможността да се извършва публична продан на движими вещи. Смятаме, че това е в полза на в полза на изпълнението с оглед ускоряване на изпълнителното производство и постигане на по-бързо удовлетворение на кредиторите. Целта на изказването ми в тази връзка е да кажа, че

на изпълнителни способи по отношение на отделни предмети. Тук разширяваме и специфицираме по отношение на движимите вещи. По-нататък ще видите обособени обекти и търговско предприятие,

Параграф 46 – текст на вносител. Предложение на народния представител Данаил Кирилов по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника

Цената на вещта на новия търг се определя в размер 80 на сто от началната цена на предишния търг. (12) Когато след втория търг вещта не бъде продадена, съдебният изпълнител обявява проданта за не станала, освобождава вещта и я предава на длъжника. Ако длъжникът не присъства, вещта се предава на пазача, а ако вещта не е била предадена за пазене, се оставя на мястото на проданта

Цената на вещта на новия търг се определя в размер 90 на сто от началната цена на предишния търг. (12) Когато след втория търг вещта не бъде продадена, съдебният изпълнител обявява проданта за не станала, освобождава вещта и я предава на длъжника. Ако длъжникът не присъства, вещта се предава на пазача, а ако вещта не е била предадена за пазене, се оставя на мястото на проданта

Заповядайте, госпожо

така: „Определяне на началната цена за публична продан Чл. 485. (1) Съдебният изпълнител назначава вещо лице за определяне на стойността на имота. Вещото лице трябва да е вписано в регистъра на независимите оценители по Закона за независимите оценители или в списъка на специалистите, утвърдени за вещи лица по реда на Закона за съдебната власт. власт. (2) Заключението на вещото лице се съобщава на страните, които в седемдневен срок могат да го оспорят. При оспорването страната посочва вещо лице, което отговаря на изискванията по ал. 1, да изготви повторно заключение и внася разноски за извършването му, в противен случай повторно заключение не се извършва. (3) При две и повече оценки стойността на имота се определя като средно аритметична стойност от всички оценки. (4) Началната цена на имота, от която да започне наддаването, 80 на сто от стойността на имота. (5) Правилата на ал. 2 и 3 за определяне на стойността на имота се прилагат само при първата публична продан. (6) Началната цена при първата публична продан не може да е по-ниска от данъчната оценка, когато такава е определена. (7) Правилата на ал. 2, 3 и 6 се прилагат само при извършване на първата

Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители, взимам думата главно, за да направя предложение за редакционно изменение в текста на тази разпоредба, като правя

„(6) Правилата на ал. 2, 3 и 5 се прилагат само при извършване на първата публична продан.“ Иначе, извън предложението за редакционно изменение в текста на Комисията, искам да посоча, че с този текст уреждаме възможността за така наречената „защита на длъжника срещу оценката на вещта“ и правим арбитраж адхок на тези оценки, като по този начин спестяваме съдебното обжалване и запазваме скоростта на принудителното изпълнение. Същевременно считаме, че даваме гаранция за достоверност

Подлагам на гласуване предложената от господин Кирилов редакция. Режим на гласуване.

Гласували 129 народни представители: за 121, против няма, въздържали се 8. Предложената редакция от господин Кирилов на § 49, който става § 54, е приета. Подлагам на гласуване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

С този закон Албанската държава признава официално съществуването на българско национално малцинство в Албания, наред с още осем други малцинства в страната. Този безспорен успех на българщината беше постигнат с изключителните дългогодишни усилия на много институции и личности. Той възстановява историческата истина, нанася съкрушителен удар на историческите фалшификации и лабораторно създадени национални доктрини и най-важното – реабилитира тази близка, но почти непозната за много наши сънародници българска общност. А българите в Албания са неразделна част от българското етническо землище още от годините на Ранното Средновековие. В големи периоди са били в състава на Първото и Второто българско царство. Тук се намират важни духовни и просветни български средища, като Девол и Берат, свързани с дейността на св. Климент и св. Наум. Тук се водят заключителните борби срещу Византия за запазване на българската държавна независимост в началото на ХΙ век. Земите на Голо бърдо и Мала Преспа са признати за български, по силата на Санстефанския договор. След Берлинския конгрес българите от тези райони продължават революционната борба срещу османската власт. След налагането на сръбския режим в Македония, българи и албанци заедно участват в Охридско-Дебърското въстание. Бурните събития и войните от първата половина на ХХ век променят картата на Балканите. Появява се независимата Албанска държава. През 1932 г., съгласно резолюция, гласувана от Втората балканска конференция в Истанбул, България и Албания подписват заключителен протокол, в който се заявява, че албанската делегация признава съществуването на българско малцинство в Албания. Поради смяна на правителствата и настъпващата Световна война, резолюцията така и не е ратифицирана. След 9 септември 1944 г. под влияние на външни сили, Народна република България изостави грижата за българското малцинство в Албания в полза на Социалистическа република Македония, част от Югославската федерация. Започва активен процес на македонизация, предимно на православното славяноезично население от Корчанския регион. Въпреки това голяма част от българите запазва спомена за своята етническа принадлежност. За това спомагат и изследванията и публикациите за историята, езика, фолклорните особености на тази общност на представители на Българската академия на науките, български висши учебни заведения, Македонския научен институт, неправителствени организации и много български и албански учени. По различни оценки днес в Албания живеят между 50 и 150 хил. души с българско самосъзнание в района на Мала Преспа и област Корча, Голо бърдо, Гора. Хиляди българи живеят и в големите градове във вътрешността на страната – Елбасан, Тиран, Драч, Берат, Вльора, Кукъс, Пешкопия. След 1990 г. те създават няколко свои организации като Културно-просветно дружество „Иван Вазов“, Културно дружество „Просперитет Голо бърдо“, Клуб за приятелство и сътрудничество „24 май“, Сдружение за Албано-българско приятелство. Отворени бяха три български съботно-неделни училища. В Тирана училището носи името на революционера Христо Ботев. Такива училища има още в Корча и в Билища. В село Стеблево – района на Голо бърдо, беше възстановен православният храм „Св. Никола“. Организират се множество културно-просветни прояви за 3 март, 24 май и други български празници. През годините въпросът за правата на българите в Албания е поставян неколкократно при посещенията в България на бившите президенти на Албания Сали Бериша и Буяр Нишани; при посещение на българска парламентарна делегация в Тирана, пред ръководството на парламента на Албания през 2015 г.; между групите за приятелство на двата парламента; пред посланика на Албания в България негово превъзходителство господин Кирияко Курета. На тези срещи албанската страна заявява, че ще изпълни всички препоръки по отношение защитата на националните малцинства и с оглед на перспективите за еврочленство на страната. Големият пробив идва на 15 февруари 2017 г., благодарение на усилията най-вече на евродепутатите Андрей Ковачев и Ангел Джамбазки. Европейският парламент в Годишния доклад за напредъка на Албания я призовава да признае българското малцинство в страната. В края на месец април на настоящата година в Албанския парламент беше внесен Проектозакон за защита на националните малцинства. В него българите не са посочени като такова. В този момент българските организации в Албания внасят заявления за включване на българите в Проектозакона. Поради провеждане на извънредни парламентарни избори в Албания, законът остава за разглеждане от новия парламент. Българските организации отново подават заявления, придружени с подписка от името на над 3000 души, които заявяват българския си етнически произход. Съпротива срещу признаването на българско малцинство изразяват единствено представителите на така нареченото „македонско малцинство“, което създава парадокса в една суверенна държава едно малцинство да се противопоставя на признаването на друго такова. Разговорите на министър-председателя на България Бойко Борисов с премиера на Албания Еди Рама от 28 септември, на госпожа Екатерина Захариева – с външния министър на Албания Дитмир Дитмир Бушати, призивът на Комисията по външна политика на Народното събрание до албанските колеги, контактите на отделни народни представители, на Държавната агенция за българите в чужбина повлияват сериозно на позицията на албанската страна и в крайна сметка на 13 октомври 2017 г. Албанският парламент прие Закон за защита на малцинствата, в това число и поправката, с която Албания официално признава българското национално малцинство. Поздравления за усилията на българските дружества „Просперитет Голо бърдо“ с председател Хаджи Пируши, на ръководството „Албано-българско приятелство“ с ръководство Димитър Пандовски, Ервис Талюри и Яни Никола, на всички наши сънародници от цяла Албания; поздравления за българските учени и изследователи, популяризирали каузата на българите в Албания; за усилията на българските представители в Европейския парламент, Външно министерство и министър-председателя господин Борисов, народните представители Юлиан Ангелов, Борис Вангелов, Красимир Богданов, председателя на Държавната агенция за българите в чужбина Петър Харалампиев. Признаването, уважаеми госпожи и господа народни представители, на българското национално малцинство в Албания от албанския парламент е исторически момент. То показва европейския подход от страна на Албанската държава към всички малцинства на нейна територия, доказва приятелските чувства между народите на Албания и България, открива пътя на Албания към европейската интеграция, но най-вече, уважаеми колеги,

Убеден съм, че всички народни представители, независимо от принадлежността им към парламентарните групи, приветстват прогресивното решение на албанското Народно събрание и отчитаме важността на този наистина исторически момент.

§ 55: „§ 55. В чл. 487, ал. 1 думите „и за каква сума“ се заменят с “има ли установени към момента на възбраната ограничени вещни права върху имота, вписани искови молби, възбрани и договори за наем“.“

Параграф 71 текст на вносител вариант I, текст на вносител вариант II, тест на вносител вариант III. Комисията подкрепя текста на вносителя за вариант II и III. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за вариант I, т. 2 и не подкрепя т.

наддавателни предложения“ се заменят със „само едно наддавателно предложение“, а изречение трето се заличава. 2. Алинея 3 се отменя. 3. В ал. 5 се създава изречение второ: „Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок.“ срок.“ 4. Алинея 6 се изменя така: „(6) Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни.“ Благодаря, госпожо Александрова. Уважаеми колеги, тъй като има предложени три варианта на вносител – вариант II и вариант се подкрепят от Комисията, а от вариант I, т.1 не се подкрепя от Комисията, затова ще подложа на гласуване вариант I, който не се подкрепя от Комисията. Гласували

Предложение на народния представител Хамид Хамид за създаване на нов параграф – чл. 491б със следния текст: „При правоприемство и прехвърляне на архива по реда на чл. 33 от Закона за частните съдебни изпълнители, в случаите когато липсват част или всички документи по конкретно изпълнително дело, приемащият съдебен изпълнител извършва действия по отмяна на обезпеченията и заличаване на вписаните възбрани по молба на длъжника, или трето лице – собственик на възбранения имот при представени писмени доказателства, че задължението е погасено след като е уведомил писмено писмено взискателя по делото и същият не е оспорил в 14 дневен срок истинността на представените писмени доказателства.“ Комисията не подкрепя предложението. ПРЕДСЕДАТЕЛ виждам господин Хамид в залата, който е и вносител на предложението. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Хамид Хамид, неподкрепено от Комисията. Гласували

Заповядайте, госпожо

58. „ § 58. В чл. 493, т. 1 накрая се добавя: „а когато наддавачът е взискател, вземането му се намалява с размера на един задатък.“ Благодаря, госпожо Александрова. Уважаеми колеги, понеже вносителят е предложил два варианта. вариант II не е подкрепен от Комисията. Подлагам на гласуване, първо, неподкрепения от Комисията вариант. Гласували

Предложението е оттеглено.